Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda, to je - Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2013. godinu. Izvješće je dostavila Vlada RH. Prijedloge akata ste primili. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt. Izvolite. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo. Godišnje izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i drugih jedinica sadrži osnovne pokazatelje o brojnom stanju zatvorenika i njihovom rasporedu, aktivnostima, strukturi sustava, te o vrsti i opisu poslova vezanih uz postupanje prema zatvorenicima, o broju i strukturi službenika kao i financijskom poslovanju Uprave za zatvorski sustav. 2010.godine imali smo maksimum osoba u zatvorskom sustavu odnosno zatvorenika i taj je broj iznosio 5.162. Brojno stanje zatvorenika i maloljetnika u hrvatskom zatvorskom sustavu je od 2010.godine u kontinuiranom opadanju. Dana 31.prosinca 2011.u sustavu se nalazilo 5.084 zatvorenika, 2012. 4.741 zatvorenik, 2013. 4.352 zatvorenika i maloljetnika, a iako se ovo izvješće odnosi na 2013.godinu prilika je za iznijeti i dobre odnosno odlične podatke iz ove godine. Primjerice 11.srpnja u zatvorskom sustavu nalazilo se ukupno 4.101 zatvorenik i maloljetnik, a da bi do prije par dana 1.prosinca 2014.u kapacitetu od 3.900 zatvorenika bilo 3.907 zatvorenika. Navedene brojke dokazuju da smo svladali onaj težak problem prenapučenosti hrvatskih zatvora. Ovi rezultati nisu slučajni, naime u prethodnom razdoblju smo poduzimali brojne mjere i aktivnosti u cilju smanjenja prekapacitiranosti naših zatvorskih sustava i one koje smo sami osmislili i one na koje su nas upućivali naši partneri i posebice EUropska zajednica. Osim onih uvjetno rečeno jednostavnijih mjera koje su građevinskog tipa i provode se u smislu da su se proširili ili prenamijenili dijelovi postojećih kapaciteta posebno smo se angažirali u odgovarajućim izmjenama određenih zakona i to Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku sa svrhom da rekonstruiramo i prilagodimo penalnu politiku općenito u RH aktualnim tendencijama toga cilja odgovarajuće resocijalizacije okrivljenika. ZKP je izmijenjen i glede trajanja istražnog zatvora, zatvora, zapravo smo strukturirali i organizirali i osposobili za rad Probacijsku službu o kojoj smo netom govorili, modificirali smo pristup institutu uvjetnog otpusta sukladno međunarodnim preporukama i dobroj praksi. Rezultati poduzetih mjera i aktivnosti su vidljivi u činjenici značajnog približavanja izjednačavanju broja zatvorenika i smještajnih kapaciteta. Istovremeno se kontinuirano poduzimaju aktivnosti za povećanje smještajnih kapaciteta za zatvorenike i dalje. Na kraju 2010.godine ukupni smještajni kapaciteti su iznosili 3.501 mjesto i od toga 3.351 mjesto u kaznionicama i zatvorima i 150 mjesta u odgojnim zavodima. Tijekom protekle 3,5 godine dograđivanjem preuređivanje, prenamjenom prostora kapaciteti su povećani na ukupno ukupno 4.022 mjesta, od toga je 3.900 mjesta u kaznionicama i zatvorima, a 122 mjesta imamo u odgojnim zavodima. Pri izmjeravanju i računanju novih kapaciteta svakako se vodilo računa da se poštuju odredbe članka 74.stavak 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora po kojoj odredbi prostorije u kojima borave zatvorenici moraju biti čiste, suhe i dovoljno prostrane, a za svakog zatvorenika u spavaonici mora biti najmanje 4 kvadratna metra i 10 kubnih metara prostora. Ukupni zatvorski kapaciteti na dan 11.srpnja 2014.godine u kaznionicama i zatvorima su dostatni za smještaj 3.900 stanovnika i od toga 2.911 mjesta ili 74,64% u zatvorenim uvjetima 910 mjesta u kaznionicama, te 2.001 mjesto u zatvorima i u zatvorskoj bolnici u Zagrebu za pravomoćne osuđene zatvorenike, za istražne zatvorenike i za kažnjenike. U poluotvorenim ustanovama imamo 704 mjesta ili 18%, a u otvorenim uvjetima izražavanja kazne 285 mjesta ili 7,31%. I dalje imamo najveću popunjenost u zatvorenim uvjetima zatvora i kaznionicama i ta popunjenost iznosi 111% i to je područje gdje upravo najveće napore ulažemo da strukturiramo na idealnom omjeru i ovu situaciju. poluotvoreni i otvoreni uvjeti popunjeni su ispod zakonskih kapaciteta sa 92,3% otvoreni uvjeti čak sa 62,18%. U odgojnim U odgojnim zavodima uopće nemamo problem prenapučenosti. Ukupni kapacitet na dan 11.sprnja 2014.godine u odgojnim zavodima je dostatan smještaj 122 maloljetnika, a kontinuirano je popunjeno tek oko 60%. Sukladno Akacijskom planu za unapređenje zatvorskog sustava 2011.-2014.poduzete su i nadalje se poduzimaju razne aktivnosti u poboljšanju samih uvjeta smještaja. Uz izgradnju novog objekta u Kaznionici u Glini za smještaj 420 zatvorenika u zatvorenim uvjetima izdržavanja kazne zatvora potpuno smo obnovili postojeći odnosno stari smještajni objekt poznat pod nazivom Internat koji je namijenjen za smještaj zatvorenika u poluotvorenim uvjetima unutar zatvorene kaznionice. Imali smo odnosno uvršteni smo u IPA TAIB 2012.-2013.projekt pod nazivom Podrška zatvorskom sustavu RH sa predviđenim sredstvima od 4,69 milijuna eura sa općim ciljem povećanja profesionalnih i upravljačkih vještina Uprave za zatvorski sustav, te podrške primjeni Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u zatvorskom sustavu. Očekivani rezultati ovoga projekta su unapređenje infrastrukturalnih uvjeta i doživotnog obrazovanja zaposlenika koji rade u ovim ustanovama, unapređenje životnog …/Govornik se ne razumije./… u svrhu rehabilitacije maloljetnika u Odgojnom zavodu u Turopolju i informatizacija uprave za zatvorski sustav. U 2013. godini izvršena je adaptacija prostora kaznionice u Požegi i Odgojnom zavodu u Požegi u svrhu preseljenja otvorenog odjela za zatvorenice u prostore koje je do tada koristio odgojni zavod za maloljetnice a maloljetnice smo preselili u drugi također adekvatan prostor. Ocjenjeno je da je preseljenje veliki korak u podizanju standarda izdržavanja kazne ne samo u otvorenom odjelu već i u ovom poluotvorenom i zatvorenom odjelu za zatvorenice koje su također time dobile više prostora i mogućnosti moguće i daljnje preuređenje. U zatvoru u Bjelovaru rekonstruiran je dio objekta u kojem je smješten zatvor što je rezultiralo dodatnim prostorom za smještaj 15 zatvorenika, adekvatnim prostorijama za pohranu arhive i poboljšanim prostorom u kuhinji. Zatvor u Osijeku i zatvor u Puli smo prilagodili za pristup i boravak invalida. Kaznionica u Lepoglavi ima 4 prostorije za boravak osoba sa invaliditetom sa odgovarajućim sanitarnim čvorom. U zatvoru u Bjelovaru u tijeku je realizacija građevinskih radova u smislu prilagodbe prostora za smještaj zatvorenika sa invaliditetom i izgradnja rampe. U zatvorskoj bolnici u Zagrebu ugrađujemo lift. Upravo sada su u tijeku radovi na izgradnji lifta i to neće biti samo svedeno na lift nego i na uređenje okoliša i prostora za pristup invalidima. Osim dogradnje i prilagodbe smještajnih kapaciteta nastavili smo i sa drugim aktivnostima u svrhu smanjenja negativnog učinka prenapučenosti karakterističnih za zatvorske uvjete života a to se realizira kroz povećanje raznovrsnosti, tretmanskih sadržaja i broja zatvorenika koji su obuhvaćeni ovim aktivnostima, premještaja zatvorenika u blaže uvjete izvršavanja kazne zatvora i intenziviranja i održavanja svih prostorija u kojima borave i rade zatvorenici. Poduzete su i aktivnosti za poboljšanje zdravstvene zaštite zatvorenika od 1. srpnja 2013. godine na snazi je Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju po kojem su obvezno zdravstveno osigurane osobe sa prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj po kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda i nalaze se u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa a prema prijavi Ministarstva pravosuđa. Time je započeo proces kojim je omogućeno podizanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite zatvorenicima. Do kraja 2013. godine trećina zatvorenika je dobila i svoje zdravstvene iskaznice osnovnog zdravstvenog osiguranja a kaznenim tijelima je dana preporuka uz informativni letak za zatvorenike kako i po kojim kriterijima podnijeti zahtjev za dopunskim zdravstvenim osiguranjem na teret državnog proračuna. Uvažavajući apsolutnu zabranu mućenja neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja a o tome smo isto neki dan govorili poduzimaju se znatni napori u svrhu osiguranja i realizacije prava zatvorenika na smještaj primjeren ljudskom dostojanstvu i zdravstvenim standardima, na kvalitetnu i dostanu prehranu te na što dulji boravak zatvorenika izvan soba uz omogućavanje primjerenih sadržaja za organiziranje i korištenje slobodnog vremena a uzimajući u obzir i potrebe koje proizlaze iz procjene rizičnosti svakog pojedinog zatvorenika te posljedično sigurnosti kaznenih djela i društvene zajednice. Iz svega navedenog je vidljivo da se kontinuirano ulažu napori i sa zakonodavne i sa izvršne vlasti kako bi se poboljšala kvaliteta uvjeta smještaja za zatvorenike, poštivanjem europskih i drugih međunarodnih preporuka i standarda smještaja zatvorenika u našim zatvorskim ustanovama. Hvala lijepo. Zahvaljujem zamjenici. Imamo dvije replike. Prvo poštovani Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvažena gospođo Artuković Kunšt, pa iz izvješća je vidljivo da je učinjen u posljednjih godina značajan napor da se poboljšaju uvjeti u zatvorima.

to je gotovo idealno stanje što je napredak u odnosu na ono prije nekoliko godina kada smo često znali slušati, čitati žalbe roditelja onih čija su djeca po zatvorima o uvjetima, o načinu, o ophođenju i to je sasvim sigurno za pohvalu. Od svega toga što ste govorili, naravno tema koja se nastavlja na probacijsku službu usko su povezane, vrlo je bitno, samo su bitni kriteriji da nisu, da se ne dogodi da su oni koji trebaju biti unutra vani a oni koji su unutra da trebaju biti vani. Samo je to važno da imamo te kriterije a to je pitanje cjelokupnog pravosuđa, nije samo pitanje ove teme o kojoj raspravljamo i ovo izvješće ali taj napredak je sasvim sigurno za pohvalu i nadam se da bilo bi idealnije da za nekoliko godina kažete imamo tisuću mjesta slobodnih, mislim da bi bili puno bolje društvo ne da se popuste kriteriji nego da postanemo bolje društvo. potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana zamjenice u svakom slučaju ono što ste rekli značajni dio, je napravljeno poboljšanje kada je u pitanju smještaj i osiguranje prostora i u svakom slučaju to je za pohvaliti jer su se riješili mnogobrojni problemi koji su bili prisutni u zatvorskom sustavu. Ali vrlo malo ste rekli ili skoro ništa vezano za, o onima koji brinu se a to je pravosudni policajci i zaposleni u tom sustavu. tom sustavu. Prema nekim podacima s kojima su mi bili dostupni, raspolažemo, puno manje je osoba zaposleno nego što bi ih trebalo biti u pravosudnom sustavu što na neki način stvara određeni dio nesigurnosti kada je u pitanju u onom dijelu zatvorskog sustava vezano mogućnost bijega okrivljenika koji jesu u zatvoru i cijeli sistem zbog sigurnosti. I nešto drugo što isto niste spomenuli, a prema određenim saznanjima i podacima postoji, a to je da postoje značajna dugovanja vezano za pokrivanje računa koji proizlaze iz funkcioniranja zatvorskog sustava, što znači da se ni ne podmiruju sve one obaveze koje proizlaze u tom sustavu. Na repliku odgovara zamjenica ministra Sandra Artuković-Kunšt. Izvolite. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala lijepo. Nemojmo predstavljati sustav kao sigurnosno ugrožen jer on nije takav. Naš zatvorski sustav je sigurnosno stabilan i broj osoba koje rade unutar zatvorskog sustava je zadovoljavajući, naravno nije idealan, ali stanje je takvo da nema manjka koji bi bio alarmantan. Što se tiče dugovanja, naravno ona postoje kao što postoje s obzirom na stanje našeg proračuna gotovo u svim sustavima i svim dijelovima, ali su ostvarene i znatne uštede kroz sustav odnosno kroz drugačiju organizaciju onoga što nam zatvorski sustav može donijeti, a on ima i proizvodni segment. Prema tome, nije stanje tako crno kao što ste željeli prikazati. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Odmah mogu reći na početku kao što je to vidljivo iz dosadašnjih rasprava i klub SDP-a jer postoji tako već raspoloženje, ali ne samo zbog toga, mi imamo i posebne razloge, klub SDP-a podržat će Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2013. godinu. I ako je igdje i u bilo kojem segmentu rada Vlade u cjelini, pa i većine, a i oporbe koja podupire i koja je poduprla čitav niz zakonodavnih rješenja koja imaju za posljedicu upravo poboljšanje stanja u radu čitavog našeg penalnog sustava, onda je to upravo taj penalni sustav. Naime, kada netko želi ocijeniti razvoj vašeg društva, humanost među ljudima, odnose u društvu, onda prvo dovoljno je da pogleda kakve imate ceste i kakvo, a općenito o stanju ljudskih prava i kakvo je stanje u zatvorima i kaznionicama. Ne samo to, reći na jednoj općoj razini, ali upravo zbog čega i koji su razlozi koji su doveli do znatnog, vidljivog poboljšanja stanja u našim zatvorima i kaznionicama za vrlo kratko razdoblje. Stvar je prije svega u dobrom zakonodavnom okviru, u sasvim različitoj kaznenopravnoj politici koju ova Vlada vodi, a to je da za zatvore i za kaznionice budu rezervirana mjesta najtežih počinitelja kaznenih djela, a prema primarnim delikventima, prema onim počiniteljima lakših kaznenih djela da društvo ne reagira na ovakav najteži način nego da nalazi mjere, one o kojima smo maloprije govorili, počesto uvjetne osude i upravo kao što smo govorili o izvješću o probaciji i djelovanju probacije kod nas kao jednog novog instituta, iako napominjem i do sada smo mi imali probaciju u jednom dobrom dijelu uvjetne osude, uvjetne osude sa Samo ću podsjetiti, prije svega nekoliko godina koje potresno izvješće je nama ovdje predočio tadašnji pučki pravobranitelj. On je posjetio svaku ćeliju, svaku sobu u svakom zatvoru, u svakoj kaznionici. Što je našao? Da su bolesni bili sa zdravima i to teški bolesnici, bolesnici sa HIV-om, nositelji virusa, zatim teški plućni bolesnici. Zajedno su bili okorjeli zločinci sa primarnim delikventima. Pa onda se postavilo pitanje koliko uopće uz sav dobar kadar koji tradicionalno Hrvatska ima u svom zatvorskom sustavu, mogli računati na resocijalizaciju, na odgoj u takvim uvjetima kada smo stavljali u istu sobu primarnog delikventa, okorjelog zločinca. Jesu onda to bile ustanove u kojima smo mogli računati da će nakon izdržane kazne zatvora taj čovjek, ta osoba biti korisni član društva ili smo ih pak poslali tamo u školu kriminala. Ovo samo govorim da se podsjetimo koliko je zaista tu snažan napredak postavljen, prije svega u pogledu izmjena kaznenog zakonodavstva. Danas smo uspješniji u borbi protiv proizvodnje i trgovine drogama, a toliko je bojazni, toliko je ovdje rasprava o tome bilo i koje su posljedice bile, dakle da smo vodili tada, da smo imali pogrešnu kaznenopravnu politiku najvidljivije je bilo u penalnom sustavu koji je posve atrofirao. Pa pojedini zatvori i kaznionice imali su 150, 160, neki čak 178% popunjenosti kapaciteta. Dakle danas sa takvom izmjenom zakona, ali jednako tako i sa određeno i ovim skromnim uvjetima, proširenjem kapaciteta evo možda još pola godine, godinu dana mi ćemo imati apsolutno jednu pokrivenost u smislu nemamo više taj problem prenapučenosti. Što se još događalo? Mi smo još 2002. godine uveli dušobrižništvo u naše zatvore i kaznionice, što je vrlo važan segment, pogotovo za tu vrstu populacije koja je zatvorena i koja traži svaku utjehu. Što je bilo napravljeno tada? Od tih malih kapelica napravljene su samo da bi se gurali kreveti u malim prostorima. Dakle i taj segment je onda upravo na račun toga kako su kapaciteti bili skučeni i pogrešna kazneno-pravna politika koja je tjerala u zatvor i one koji sigurno ne bi trebali, koji takve osobe više nemamo u zatvorskom sustavu dovela je do takvog bila do takvog jednog, do jedne takve katastrofalne situacije. Ono što također treba napomenuti jeste i to neovisno, dakle o svakoj vlasti da mi zaista imamo dobar kadar koji radi još uvijek u skromnim uvjetima, ali mi nemamo takve pojave kao što imate u drugim zatvorskim sustavima gdje imate talačke krize, gdje imate zlostavljanja bilo od strane osoblja, bilo od međusobne koje su još opasnije. Dakle, to se nije događalo čak ni u onim najtežim uvjetima i zato treba pohvaliti taj kadar koji vrlo teško radi i koji po svim statistikama i pokazateljima obavlja najstresniji posao. To je posao zatvorskog čuvara. Mi smo im bili onda i osigurali i vidim još uvijek značajan postotak dodatka na plaću upravo zbog takvih teških uvjeta rada. I još ću se napomenuti tih vremena kada je tadašnji ravnatelj zatvorskog sustava čini mi se 2005., šeste godine zavapio nemojte mi slati više zatvorenike nemam ih gdje staviti. I umjesto da se već onda počelo razmišljati prije svega o izmjeni Kaznenog zakona taj čovjek je dobio otkaz. U svakom slučaju bio je razriješen, sad možda detalji nisu ni važni na koji način. Dakle, ono što posebno želim napomenuti, a to je i da je poboljšana u zatvorima i zdravstvena zaštita, da će ovakvi bolji uvjeti u zatvorskom sustavu svakako i sačuvati proračun RH. Sjetimo se bezbrojnih, neću reći bezbrojnih ali mnogobrojnih tužbi protiv RH upravo zato što ne ispunjavamo one kriterije uvjeta koje svaki zatvorenik mora imati. Dakle, kada je osoba zatvorena obveze društva nisu prema toj osobi prestale, nego dapače nastale su nove. Mi smo nekada imali kazneno djelo predbacivanja nekome da je bio u zatvoru. To je bilo kazneno djelo. Ono se dugo godina održalo u našem kaznenom zakonodavstvu, ali se na neki način izuobičajilo, tako da ste imali medij koji pišu u tome. Mi ovdje govorimo, često vi kao zastupnici. Međutim, to je kazneno djelo nestalo. Možda je dobro da je nestalo, ali u svakom slučaju traži se jedno određeno povjerenje prema institucijama. Dakle, u pogledu onih koji su izvršili svoju kaznu, koji su je izvršili u cijelosti na bilo koji način ili kroz uvjetni otpust ili koji određeni uvjet ostalih probacija. Zašto je to važno? Zato što država troši ogromne novce ne da bi samo vršila odmazdu prema tim osobama, nego prije svega da takve osobe sutra postanu korisni članovi društva i da ne ponavljaju kaznena djela. To je nešto što sada upravo sa ovakvom jednom reformom gdje nemamo više one zatvorenike koji su učinili bagatelna kaznena djela što smo imali ranije i što nam je činilo veliki problem, ali se dakle u ovoj fazi zatvorski sustav mora preorijentirati odnosno prilagoditi upravo toj jednoj novoj populaciji, a to su oni koji su osuđeni na dugotrajne kazne zatvora. Naravno da i uvjeti za takve osobe trebaju biti posve drugačiji i onda se ponovo sjećam tih razdoblja još devedesetih godina kada je tobože eto zabranjen je u Hrvatskoj prisilni rad, pa je onda ostavljeno na volju osuđenicima u zatvorima hoće li raditi ili ne. A taj rad je upravo najbolja terapija i to je ono što zatvorenici koriste rado ako im se ponudi, pogotovo je to jedno od dobrih rješenja na za kazne dugotrajnog zatvora. Jer upravo se pokazalo da oni koji nisu htjeli raditi najviše je i u tom disciplinskom smislu bilo najviše problema sa takvim osobama, a ima i takvih primjera koji su zarađivali dakle skroman, mali novac. To je tek toliko poticaja koji su slali to svojoj obitelji. Prema tome, evo podržavajući ovo izvješće o stanju i radu kaznionica i zatvora i odgojnih zavoda za 2013. godinu mislim da, evo jedna pohvala i Vladi da čini sve i prema toj jednoj populaciji računajući da će nakon izdržane kazne zatvora biti korisni članovi. Jer kad se jednom otvore vrata zatvora za takve osobe da se ne bi dogodilo da ostanu zatvorena vrata društva. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Poštovana Vesna Škare-Ožbolt. ipak bi trebali biti malo skromniji. Naime, Republika Hrvatska je šesta zemlja po redu po prenapučenosti zatvorskog sustava, a iz ovog izlaganja kojeg ste izrekli evidentno je da niste vidjeli odluku Ustavnog suda od 16. lipnja ove godine, Izvješće o uvjetima u zatvorskom sustavu gdje Ustavni sud praktički se referira na činjenicu da nisu ispunjene sve one mjere na koje se ministarstvo, odnosno Vlada obvezala kada je 2009. godine Ustavni sud donio svoj zaključak da je potrebno napraviti ozbiljan napredak na području zatvorskog sustava posebno na izgradnji prostornih kapaciteta. Ova odluka Ustavnog suda jasno kaže da Vlada, odnosno ministarstvo u tom smislu nije uopće postupilo. Na repliku odgovara uvažena Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Nitko nije rekao da je stanje u kaznionicama idealno, ali negirati, dakle ono što sam ja željela istaknuti i ponovno ostajem kod toga jer to pokazuju brojevi, što je napravljeno od 2003. godine dosada to je nebo i zemlja. 2003. godine predali smo zatvorski sustav tadašnjoj vlasti sa međunarodnom ocjenom primjer svim tranzicijskim zemljama. Što ste vi napravili u ovom razdoblju od tog sustava? Pogrešnom kazneno-pravnom politikom? Obećavanje da će se graditi zatvori, ništa nije uloženo. Sve što je bilo napravljeno, 90% što je bilo napravljeno u razdoblju od 2000. do 2003. i sada. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospdine potpredsjedniče. Pa kolegice Antičević-Marinović govorili ste o postignućima ajmo reći i da imate poseban razlog biti ponosni na ta postignuća. Dobro, neka bude tako, prihvaćamo sve te pokazatelje, statističke podatke. Ali mislim da ako danas sam baš pratio da se sad ove tri godine malo na neki način vrednuju što je postignuto, ako je to jedan od glavnih onda to nije dobro. Govorili ste i o ljudskim pravima, da se to mjeri u nadzoru toga zatvorskog sustava itd., i kako ide. Ali ja želim reći da ljudska prava se isto tako ogledaju i kraj brojnih onih i kontejnera, da ljudi traže hranu i u pučkim kuhinjama itd. Naravno i u dostupnosti i kvaliteti zdravstvene zaštite. O tome želim posebno nešto reći. Naravno jedan sam od prvih onih koji zagovaraju dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. **Stazić, Nenad (SDP)** Gledajte ovako kolega Milinkoviću, ne možemo ovako, o zdravstvenoj zaštiti ovdje nije bilo riječi u osnovnom izlaganju. Ne možete, ne služi replika tome da zastupnik govori što mu padne na pamet nego da replicira na ono što je izrečeno u raspravi. Molim vas, pročitajte Poslovnik i držite se Poslovnika. **Milinković, vi ste zloupotrijebili Poslovnik, da ne dižem sada, ali članak 238. Vi mene omalovažavate, ne date mi govoriti a kolegica Antičević-Marinović da ja govorim o zdravstvenoj zaštiti. I ona je u svojoj raspravi govorila da se zdravstvena zaštita popravila u zatvorskom sustavu. Ja u tom dijelu želio sam nešto reći. Ali vi meni ne dozvolite govoriti, hvala vam lijepo, ne želim, neću govoriti zato što vi zloupotrebljavate Poslovnik. **Stazić, Nenad

Stjepan (HDZ)** Ali u redu, ako vi mene ometate, vi ste meni koncepciju poremetili naravno vjerojatno vam je to bila i namjera i u tom smislu ja odustajem od svoje replike. Zahvaljujem vam, a vi ste povrijedili Poslovnik po članku 238. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatskih laburista – Stranke rada govorit će poštovani Mladen Novak, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra. Moram priznati da sam ostao malo zbunjen kad sam slušao raspravu prvog kluba oko maltene idealnih uvjeta i stanja u hrvatskim zatvorima i kaznionicama. S druge strane mogu se apsolutno složiti sa onim što je rekla u uvodnom izlaganju zamjenica ministra da stanje se popravlja, da se trudi, da se rade neke stvari. Čak je i mimo ovog izvješća gospođa zamjenica ministra govorila o radnjama koje se poduzimaju tijekom 2014. godine, ako se ne varam 11. srpanj je spomenut kao jedan od tih datuma realizacije nečega. I možemo reći da prebukiranost hrvatskih zatvora postoji i dalje, doduše u znatno ili u osjetno manjem obimu nego što je to bilo. Postoji isto tako, neosporni su efekti probacije o čemu smo maloprije razgovarali na popunjenost zatvora odnosno na tu prebukiranost. Ali, vezano uz to ja se odmah kažem ne slažem sa ovakvim načinom i nisam za to, ali evo recimo imate u svim medijima Ustavni sud Vladi – "Ne mučite zatvorenike!" To je

gospođom Škare-Ožbolt koja je upozorila na odluku Ustavnog suda od 12. lipnja ove godine koja upozorava na stanje u hrvatskim zatvorima i kaznionicama i konstatira da su uvjeti u tim zatvorima, u nekim od tih zatvora, i dalje problematični i da nisu na razini onih što bi trebalo biti. Imamo isto tako Europski sud za ljudska prava koji je prije 10-ak dana otprilike, čak i manje, donio dvije presude. Jedna ide u korist našem pravosuđu, druga konstatira da su jednom zatvoreniku iz Pule stvarno uskraćena elementarna ljudska prava. To je Europski sud za ljudska prava konstatirao. To ne možete reći da je to sad ne znam izmišljanje tople vode, navodimo nešto što nam je netko rekao pa bi trebali na to reagirati, ovo je činjenica koja stoji. Isto tako postoji podatak u medijima za koji ne tvrdim da je istinit ali u iznosu od preko 53 milijuna kuna duga hrvatskog zatvorskog sustava. To ni u kom slučaju baš nije zanemariva cifra. Onda kad uzmemo u obzir da je izvješće koje smo imali ne tak davno ovdje pred sobom državnog odvjetništva u kojem stoji iznos od 134 milijuna 692 tisuće 196 kuna na 97 stranici tog izvješća to stoji, da su zatvorenici tužili RH zbog neadekvatnog smještaja odnosno neimanje uvjeta u tim zatvorskim ustanovama i da je taj iznos RH dužna njima platiti. Kad bi to se stavilo sve kroz niz godina, kad bi se ti iznosi zbrajali bojim se da ne bi bila neupitna izgradnja onog zatvora do kojeg se koliko mi se čini odustalo u Šibeniku, iako

u pitanju, ali evidentno je da nama zatvorskih kapaciteta nedostaje. Rekli ste uvažena zamjenice da se radilo puno na podizanju kvalitete smještaja zatvorenika u hrvatskim zatvorima i kaznionicama no međutim ja bi postavio pitanje da li je to možda išlo i na uštrb zaposlenih jer po nekim podacima se zaposlenicima oduzimao određeni prostor koji je pretvaran u zatvorski prostor. Kako, moja prethodnica je ovdje govorila o velikom doprinosu zaposlenih u tom sustavu njihove odgovornosti, o stresu, o masu toga što ja potpisujem. Ali da li je točan podatak da u velikom djelu ti ljudi još nisu dobili odore koje im pripadaju nego rade u nekim otprije odorama starijim. Da li je točan podatak da svi upravitelji zatvora i kaznionica imaju na raspolaganju 24 sata službena vozila po nekom naputku još iz 1993. godine? Volio bi isto tako saznat da li je postoji analiza ili nekakva evidencija dolazaka tih upravitelja van radnog vremena zbog čega bi im ustvari bili neophodni ti ti automobili na 24 satno korištenje. S druge strane, nekima su ukinuti putni troškovi, nekima su znatno smanjeni, nekima su ukinuti sanitarni čvorovi, pa onda kad gledate smo jednu, jedan dio priče onda to možda stvarno ima pozitivnog efekta ali s druge strane pitanje s čime to plaćamo? Smanjen je broj zatvorenika, je isto objavljen podatak, ali stroži odjeli su i dalje prekapacitirani. Znači oni koji su najproblematičniji su i dalje prekapacitirani odnosno prebukirani i po tom pitanju je očito da nam nedostaje da nismo napravili dovoljno, ne kažem da se nije napravilo ništa, nego nije napravljeno dovoljno. Ne znam da li je točan podatak koji je objavljen isto tako u medijima da je sistematizacijom kako mi to obično zovemo, predviđeno zapošljavanje odnosno ukupan broj zaposlenih 2279 pravosudnih policajaca, a da ih trenutno radi samo 1650. Sam taj podatak isto tako govori o tome da su ti ljudi koji rade izuzetno odgovaran posao kako je to rekla kolegica prije mene da su i oni prisiljeni radit i prekovremeno, ali i vjerojatno dodatno sa smanjenim brojem ljudi u smjenama i kako to obično kod nas ide sa dodatnim naprezanjem. Postoji još jedan detalj koji sam dobio s terena, a to je da je kaznionica ili sad da budem iskren ne mogu naći taj dio, kaznionica, problem u odjelu za pojačane skrbi i nadzora inače odjel u sastavu odgojnog zavoda Turopolje i u njemu su smješteni najproblematičniji maloljetnici. Odjel nema wc a u sobama pa tako dolazi do problema tijekom noći kada isti trebaju vršiti nuždu. Pravosudni policajac ih pušta van što je rezultiralo više puta što pokušajem što bijegom istih. riječ o maloljetničkoj ustanovi odnosno ustanovi za zbrinjavanje maloljetnih delikvenata bojim se da je taj problem još i veći. I iz ovog svega ispada da stanje nije ni približno onako ružičasto kako je pokušano prikazati u izlaganju prvog kluba koji je raspravljao o ovoj temi, ali izvješće samo po sebi ćemo prihvatit s obzirom da sve što unutra stoji nije u suprotnosti, ne navodi se nešto što je, što bi odstupalo od ovoga što sam vam govorio. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovana Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa vrlo kratko. Da se mi razumijemo nitko u apsolutnom smislu niti sam ja govorila u apsolutnom smislu da je to idealno. I sve što god su kolege rekli, to stoji, ali vi morate znati odakle smo krenuli i kakva situacija je bila. Dakle, ne koju ja ocjenjujem kakva je bila, nego pročitajte izvješće koje se godinama ponavljalo, izvješće pučkog pravobranitelja koji je zavirio, kažem, u svaku sobicu i što je tamo našao. To su bile potrebne stvari. Na temperaturi od -7 nije bilo uopće stakla, s jednog dekom i to mokrom dekom nepokretni su, nije bilo osigurano niti za pokretne. Ja ne kažem da i dalje ima i to velikih problema, ali to u takvom malom razdoblju napraviti takav jedan preokret, moramo se složiti svi da je učinjeno i da svi zajedno se borimo i ubuduće kada se radi o penalnom i zatvorskom sustavu i da se osiguraju dodatna sredstva. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Mladen Novak. Ja moram priznati da ja vas stvarno ne razumije. Imate ovakve naslove u medijima, Ustavni sud Vladi: Ne mučite zatvorenike. Imate činjenicu o 53 milijuna kuna duga zatvorskog sustava, imate vjerojatnu mogućnost da … sustavi, te ustanove ostanu bez grijanja, bez, ne znam, električne energije, s obzirom na ovaj dug koji je iskazan i sada vi meni govorite što je bilo 2003. i pomak na to. Ne ovo izvješće za 2013. godinu. Mi ne pričamo o razdoblju od 2003. na ovamo, nego izvješće za 2013. godinu. Uvažena zamjenica kada je obrazlagala čak je u ovo izvješće ubacila i podatke iz 2014. godine i dapače, i to pozdravljam, ali ne možemo sada stalno vući što je bilo 2003. godine. Ovo je realno stanje i nažalost nije dobro stanje. Je da se popravlja i svaka čast na tome da ide prema boljem, da se radi nešto, vidi se zalaganje, ali isto tako što sada, ajmo samo hvaliti i praviti se da ne vidimo sve ove probleme koji postoje. uvažena Nadica Jelaš. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani kolega Novak, vi ste u svojoj raspravi spomenuli manjak financijskih sredstava u zatvorskom sustavu i toga smo svjesni, međutim ovom prilikom treba reći da je tekuće poslovanje zatvorskog sustava za 2013. godinu bilo pozitivno, dakle ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Međutim, problem su oni manjkovi financijskih sredstava koji su … ranijih godina. Dakle, 2011. bio je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 45 milijuna, 2012. 59 milijuna i to je preneseno u 2013. godinu i kada se to iskompenzira sa ovih 2,5 milijuna viška opet ostaje 56,5 milijuna većih većih rashoda u odnosu na prihode i to je preneseno u 2014. godinu. Vidjet ćemo kako će biti tekuće poslovanje u 2014. kada budemo o tome govorili pa ćemo vidjeti da li se stvari popravljaju ili je situacija i dalje složena.

Ja sam isto rekao da ovo je trenutna situacija, ništa drugo. Činjenica je da sam isto tako i upozorio na sredstva koja temeljem tužbi Hrvatska mora platiti, to je isto tako činjenica, to nije nešto što sam ja, ne znam, sam izmislio ili smo čuli negdje što nije bitno. Ali konstatiram, moram govoriti i o onome što je loše, a loše je, na kraju krajeva zbog toga smo tu da upozoravamo i na situaciju kakva je, odnosno što bi trebalo ispraviti, ali činjenica je isto tako da ljudi koji rade u zatvorskom sustavu upozoravaju da se neka od ovih rješenja provode na uštrb njih i njihovih uvjeta rada i pred tim ne možemo zatvarati oči. To je realnost. Pazite, ako ste zatvorskim službenicima uzeli sanitarni čvor, onda ga oni više nemaju, a to jesu uvjeti rada i to je isto tako predmet ovog izvješća. Hvala. Poštovani potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Pred nama je zaista detaljno izvješće o stanju i radu kaznionica i zatvora za 2013. godinu. Detaljno su obrazloženi svi aspekti sustava izvršenja kaznenih sankcija i prikazane su i poteškoće kroz koje taj sustav svakodnevno prolazi. Međutim, i dalje ostaje nejasno zašto se prestalo u poglavlju 1.17 ovog izvješća koje govori o zahtjevima zatvorenika za naknadu štete detaljnije govoriti o iznosima njihovih potraživanja od RH.

samo kaže da je tijekom 2013. godine su zaprimljeni 412 zahtjeva za naknadu štete od strane zatvorenika. Najviše zahtjeva za naknadu štete podneseno je zbog uvjeta smještaja, ono o čemu je i kolega Novak govorio. Navedeni postupci su u tijeku te će se … podneseni zahtjevi odlučivati u nadležnosti suda. hrvatski sudovi će o tome razmatrati, međutim koliko ja imam saznanja taj je problem je otišao izvan granica RH, mislim čak da je međunarodni sud, odnosno sud u Strassbourgu nešto o tome govorio. U poglavlju 22.9 pod naslovom zaključak, ocjena stanja sigurnosti navodi se potreba amortiziranja negativnih efekata, objektivno prisutnih u vidu nedostatka vezanih za prostor, smještaj, arhitektonska rješenja kaznenih tijela i nedostatak stručnog osoblja te posebno zbog tih ograničenja je i nedostatak okupacijske aktivnosti zatvorenika koje su vrlo bitni za sve one koji se nalaze u zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora. Nadalje, osim u smislu razvoja i upravljanja ljudskim resursima potrebna su i dodatna i kontinuirana ulaganja u vidu podizanja materijalno-tehničke razine i opremljenosti kaznenih tijela. To piše u izvješću. U daljnjem tekstu se navodi da je sistematizirano 1.207 radnih mjesta sa 4.004 izvršitelja u ustrojstvenim jedinicama Uprave za zatvorski sustav. Međutim, ističe se u svim odjelima postoje nepopunjena radna mjesta zbog čega se poslovi izvršavanja kazne zatvora tijekom cijelog promatranog razdoblja obavljaju u izrazito otežanim uvjetima čemu dodatno pridonosi prekapacitiranost kaznenih tijela i financijska ograničenja državnog proračuna, evo to piše u izvješću. Dakle, u samom izvješću piše ono što kada sam u prilici govoriti u ovoj sabornici o zatvorskom sustavu neprestano ističem, isticao sam to i prošle godine, a to je da je temeljni problem zatvorskog sustava što se na njega obrati pozornost tek kada nastanu problemi, a problemi tada obično budu takvi da ih je jednostavno teško poslije izići iz tih problema. Moja iskustva ovo što sam ja gledao i promatrao da se ugasi požar, međutim iskra i dalje tinja. U poglavlju 4 ovog izvješća koje govori o poslovanju kaznenih tijela prikazan je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju od preko 56 milijuna kuna, a nepodmirene dospjele obveze na teret državnog proračuna iznose preko 36 milijuna kuna i to se neprestano povećava. Nema ovdje kolege Novaka koji je razgovarao sa službenicima zatvorskog sustava i koji su mu govorili, međutim kada se s njima razgovara onda se zna da je negdje otprilike u drugoj polovici godine već počinju problemi oko nabave, naročito energenata. evo i sami vidjeli smo čak ovdje to i piše u poglavlju 53 koje govori o nadzoru Ureda pučke pravobraniteljice pa se kaže tijekom 2013.godine u skladu sa realnim mogućnostima državnog proračuna rebalansu su povećana sredstva za funkcioniranje cijelog zatvorskog sustava u iznosu od 28 milijuna 995 tisuća kuna, od čega je 14 milijuna 600 tisuća kuna namijenjeno podmirivanju troškova prehrane zatvorenika i energije. Dakle zatvorski sustav se u drugoj polovici godine našao u situaciji naročito u zadnja tri mjeseca da su im jednostavno prestali isporučivati energente, a isto tako dobavljači hrane su im zaprijetili da im neće dostavljati hranu. Ovo je poglavlje značajno jer govori tko je sve nadzirao rad zatvorskog sustava u RH. važno je pripomenuti da su svi nadziratelji počevši od Ureda pučke pravobraniteljice, Nacionalnog preventivnog mehanizma odbor za sprečavanje mučenja i neljudskog ponižavajućeg ponašanja imali skoro iste primjedbe, a odnosili su se na uvjete smještaja, prekapacitiranost, nedostupnost sanitarija, postupanja službenika u određenim situacijama, skromne mogućnosti provođenja raznih aktivnosti zatvorenika, nedostatku službenika tretmana, osiguranja i zdravstvene zaštite. Nadalje u izvješću u poglavlju 7 piše u namjeri da se postignu ili barem približe standardima kvalitete Ministarstvo pravosuđa je izradilo Akcijski plan za unapređenje zatvorskog sustava RH od 2009.-2014.godine od 2009.-2014.godine a koji je dostavljen Vladi RH te ga je Hrvatski sabor usvojio u srpnju 2009.godine. Akcijski plan za unapređenje zatvorskog sustava RH definirao je definirao je neophodne mjere za unapređenje stanja u zatvorskom sustavu i njegovo usklađenje sa europskim standardima na način da je tražio povećanje smještaja uvjeta zatvorenika, novo zapošljavanje djelatnika u zatvorskom sustavu, osuvremenjivanje neophodne opreme. Aktivnosti na provođenju toga plana piše u izvješću ili su iste kakve su bile i u prethodnih nekoliko godina. Ovdje naime akcijskim planom je predviđeno da se s obzirom vjerojatno se odustalo od gradnje kaznionice u Šibeniku, da se radi niz malih preinaka koji će na taj način povećati smještajne kapacitete. Da bi odmah na sljedećoj stranici stajalo da je kapacitet kaznionice u Glini promijenjen sa 716 na 607 mjesta što je smanjenje za 109 mjesta ili 19%. Dio umanjenih kapaciteta se odnosi na prostore koje služe za izvršavanje stegovnih mjera, a … smještajni kapaciteti, a zbog dotrajalosti prostora kapaciteti su umanjeni za 76 mjesta u Internatu koji je neuseljiv te mu je potrebna adaptacija. Dakle sada Kaznionica u Glini ima 716 odnosno 607 mjesta, a građena je za smještaj 420 zatvorenika u skladu sa svim važećim propisima i standardima. Ja bih samo želio ovdje podsjetiti na prošlogodišnju raspravu odnosno raspravu koja je bila u trećem mjesecu ove godine kada smo imali izvješće za 2011.i 2012.godinu da je upravo ta stara zgrada Internata u Glini u raspravi isticana kao povećanje zatvorskog sustava. Na kraju bih želio pitati, a što je s tim liftom u zatvorskoj bolnici? U izvješću za 2012.godinu stoji da je početak realizacije dogradnje obnove Zatvora u Zagrebu te je IPA TAIB 2012., 2013.godine podrška zatvorskom sustavu te se očekuje njegova realizacija 2013.godini. U državnom proračunu za 2013.godinu osigurano je bilo 600 tisuća kuna za izgradnju lifta u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, a realizacijom navedenih projekata će biti ispunjeni nalazi Ustavnog suda RH u odnosu na prilagodbu kapaciteta Zatvora u Zagrebu, potrebama smještaja zatvorenika standardima Vijeća Europe i prakse Europskog suda za ljudska prava. Evo znači izgradnjom lifta u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu na jednom kraju grada Zagreba bit će ispunjen nalog Ustavnog suda u odnosu na prilagodbu kapaciteta smještaja Zatvora u Zagrebu i Remetincu na drugom kraju grada zagreba. Evo da bi u ovom izvješću za 2013.godinu stajalo da su sredstva planirana međutim da nisu izvršena s obzirom da su najčešće i poništeni s obzirom da je bilo nedostatak osiguranih financijskih sredstava, evo sada čujemo da se na tome radi i ove godine ali nisam čuo, možda nisam dobro slušao da li je taj lift završen ili nije. Vezano za gradnju i obnovu zatvora u Zagrebu, te kaznionice i zatvor u Šibeniku koji su bili najznačajniji dio spomenutog akcijskog plana za unapređenje zatvorskog sustava stoji da u odnosu na kaznionice i zatvor u Šibeniku potrebna izgradnja i oprema u planu je vidljivo da su aktivnosti predviđene u 2014. i '15.-oj godini uz napomenu da će se dio sredstava osigurati zajmom od Razvojne banke Vijeća Europe. Pa ja mislim da je to staro već nekoliko godina i ide iz godine u godinu se to sve prolongira. Za projekt dogradnje i obnove zatvora u Zagrebu sklopljen je međunarodni ugovor između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt dogradnje i obnove zatvora u Zagrebu, provodi se nešto sporije od planirane dinamike. Uglavnom zbog ovih objektivni razloga a što ne bi trebalo značajno utjecati na konačan završetak planirane obnove i izgradnje. Evo tako doslovce piše u tome izvješću pa mislim nakon što to pročitaš ne zna čovjek šta bi ustvari mislio. Normalno da razlozi moraju biti i objektivni, kakvi mogu biti drugačiji razlozi da ne budu kažnjivi. Treba istaknuti da je aktivnost pri kraju faze projektiranja te se očekuje tijekom tekuće godine raspisivanje natječaja za izvođača radova prve faze po kojoj će se izvoditi gradnja zatvora. Pa nije mi baš jasno to kako kako će se nakon dovršetka projekta odmah početi izgradnja zatvora bez ishođenja nekih dozvola ali vjerujem da ću dobiti odgovor. Evo završno u ime kluba HDZ-a želim reći da je ovo izvješće zaista detaljno i da svatko tko ga pažljivo pročita vidjeti će ustvari koje je pravo stanje zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj. Nadam se da ga je i ministar pročitao. Nenad (SDP)** U ime kluba Nezavisnih zastupnika javili su se Grubišić i Kajin, nema niti jednoga pa gube pravo na raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Za riječ se javila i zamjenica ministra gospođa

Vi naime ne možete replicirati zastupniku pa onda možete samo u ime predlagateljice. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala lijepo. Samo sam htjela odgovoriti na ova dva konkretna pitanja a tiču se lifta u zatvorskoj bolnici. Dakle točno je da smo imali dva natječaja, dva smo morali poništiti iz razloga koji su s obzirom na javnu nabavu bili ovdje prisutni. Zadnji natječaj je usvojen i u redu je. Upravo sada dok mi ovo govorimo, upravo se sada rade zahvati odnosno građevinske aktivnosti na ugradnji lifta i taj ćemo, tu poboljšicu na koju nas je i uputila odluka Ustavnog suda ćemo ju i realizirati. A što se tiče obnove, odnosno izgradnje zatvora u Šibeniku to je priča oko koje smo odustali, to smo već nekoliko puta naveli jer je projekt bio i u samom svom startu prekapacitirani i prefinancijski zahtjevan za stanje proračuna Republike Hrvatske i u onom dijelu u kojem bi mi trebali sudjelovati. A što se tiče Remetinca, u tijeku su, naravno pregovori i dogovori kako ćemo koncipirati na odgovarajući način taj projekt s obzirom na činjenicu da sada imamo drugačiju dostupnost sredstava, odnosno dostupnost sredstava za energetsku obnovu koja onda nisu sredstva iz zajma nego su sredstva iz strukturnih fondova pa je onda njihova dostupnost puno puno bolja, odnosno ne moramo vraćati zajam, ne moramo plaćati kamate itd. pa ćemo sa …/Govornik se ne razumije./… postići dogovor kako da što jeftinije prođemo odnosno da Republika Hrvatska u ovom poboljšaju zatvorskih sustava ne bude teretna za proračun više nego što je to potrebno. Zahvaljujem. U ime kluba DC-a, Novog vala i reformista govoriti će poštovana Vesna Škare-Ožbolt. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege. Ovo izvješće doista jest detaljno međutim, ono ne odgovara na ona ključna pitanja, pokazuje jasne trendove ali ne odgovara na ona ključna pitanja, upravo na ona koja je postavio Ustavni sud u svojoj odluci odnedavno. Dakle u Republici Hrvatskoj postoji 14 zatvora, 7 kaznionica među kojima je i zatvorska bolnica u Zagrebu. Kada govorimo o zatvorskom sustavu danas, najviše i najčešće govorimo o popunjenosti u svih 14 zatvora koji apsolutno prelaze smještajne kapacitete zatvorskog sustava posebno u nekim zatvorima poput Osijeka, Dubrovnika pa i Zagreba. U poredbenom pogledu Republika Hrvatska je među prvih 6 država članica Vijeća europe koja ima popunjenost zatvorskih kapaciteta koja je veća od 100%. i to nema od danas, nego je to kontinuirano i godinama. I ja bih se sada vratila na ovu odluku Ustavnog suda jer iz nje praktički iščitavamo možda više konkretnijih stvari nego iz samog izvješća o zatvorskom sustavu. Dakle dopisom od 4. ožujka 2014. ove godine Ustavni sud je zatražio od Ministarstva pravosuđa očitovanje o tome da li je ministarstvo postupilo po odlukama iz 2008. i 2009. godine, posebno npr. iz 2009. godine s obzirom da se približavao u ovoj godini istek roka od 5 godina unutar kojeg je Vlada Republike Hrvatske trebala prilagoditi kapacitete zatvora u Zagrebu potrebama smještaja osobama lišenih slobode. I onda je Ministarstvo u svom dopisu od ožujka ove godine navelo konkretne, dalo je konkretan odgovor da dogradnjom objekta zatvora u Zagrebu bi se omogućio smještaj za dodatne 382 osobe lišene slobode, da dogradnju objekta, da je da je za dogradnju objekta ishođena građevinska dozvola, da se projekt dijelom financira iz sredstava Razvojne banke Vijeće Europe, a dijelom iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i da postupak zatvaranja financijske konstrukcije je u tijeku, a o čemu ovisi početak radova i da se početak radova očekuje tijekom 2014. godine, a završetak dogradnje objekta negdje za tri i Dakle tu se već nije postupilo po odluci Ustavnog suda. Onda je Ustavni sud dalje dalje pitao Vladu zašto nije postupila po nalogu Ustavnog suda od studenog 2010. godine jer nije realizirala projekte koji su joj bili naloženi u navedenim odlukama, a ministarstvo je isto odgovorilo da je u pitanju nedostatak sredstava u proračunu i da se očito neće moći ispuniti one obveze koje je Ustavni sud naveo, a naveo, a to je izgradnja novog, još jednog zatvora. Sada čujemo da se od izgradnje novog zatvora u Hrvatskoj, barem onog u Šibeniku, odustalo zbog nedostatka financijskih sredstava i sada se opet vrtimo u istoj priči. Broj zatvorenika, posebno onih za teška kaznena djela evidentno raste, prenapučenost zatvora i dalje je prisutna, a u 10 godina od vremena kada su prvi projekti za izgradnju zatvora npr. u Šibeniku napravljeni nije se ništa uspjelo osigurati. I to je problem, dakle očito da u 10 godina nismo uspjeli osigurati novce za izgradnju još jednog zatvora. To je problem. Dakle kao i na drugim mjestima, tako kada je riječ i o zatvorskom sustavu, sve pada na financijska sredstva. to je onaj apsurd, da financijska sredstva možemo dobiti iz Europske unije, ali da nismo u stanju osigurati onu participaciju sredstava iz državnog proračuna koji su potrebni da bi se financijska konstrukcija zatvorila. Dakle, Ustavni sud je svojim odlukama naveo rokove do kojih Ministarstvo pravosuđa treba postupiti u pogledu zaštite ljudskih prava zatvorenika. To se izgleda nije uspjelo ispoštivati u ovih 5 godina koje je Ustavni sud ostavio kao rok. Broj tužbi pred Europskim sudom za ljudska prava u pogledu samih životnih uvjeta zatvorenika, broj tužbi raste i Hrvatska će biti izvrgnuta i dalje velikim naknadama štete koje će plaćati upravo iz tog razloga. Prema tome, ovo izvješće je detaljno, pokazuje određeni napredak, ne možemo reći da da napretka nema, međutim u ovim ključnim stvarima očito zbog nedostataka sredstava ćemo izvrgnuti ponovno i kritikama iz Europske unije i kritikama Vijeća Europe koje prati stanje u zatvorskom sustavu u Hrvatskoj, i dalje ćemo biti prisutni vrlo visoko na ljestvici prenapučenosti zatvora, a to je ono što je ozbiljan problem ovdje. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Javio se poštovani Igor Kolman. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Uvažena Nadica Jelaš. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Odmah na početku reći ću da doista ovaj izvještaj jest temeljit, sadržajan, a ono što mi je osobito drago to je činjenica da su svi brojčani pokazatelji iskazani po rodnom kriteriju. U izvješću su istaknuta tri rekla bih kronična problema hrvatskog zatvorskog sustava i to je prekapacitiranost kaznenih tijela, to je premali broj zatvorskih službenika i namještenika i to su dakako ograničena financijska sredstva. Kad je riječ o prenapučenosti zatvora, najviša razina prenapučenosti zabilježena je, kao što smo čuli u nizu rasprava do sada, 2010. godine kada su smještajni kapaciteti bili predviđeni za 3351 osobu, a stvarna popunjenost je iznosila 5165 osoba, dakle čak 54% više. Te 2010. godine povećane su mogućnosti prihvata zatvorenika na 3771 osobu i taj kapacitet je zadržan i danas, dakle i danas raspolažemo istim kapacitetima. Istovremeno ono što je važno istaknuti, broj zatvorenika se od 2010. konstantno smanjuje, dakle 2011. na 5084 zatvorenika, 2012. na 4741 na 4741 i 2013., dakle izvještajne godine na 4352 zatvorenika pa je samim time i problem prenapučenosti donekle ublažen. Dakle tom određenu smanjenju broja zatvorenika najviše su pridonijele izmjene u kaznenom zakonodavstvu, dakle ne u povećanju kapaciteta pa je tako eto kroz promjene u kaznenom zakonodavstvu povećana mogućnost izricanja alternativnih kazni, povećana je mogućnost izricanja uvjetnih kazni, ali omogućeno je i ranije otpuštanje zatvorenika s odsluženja kazne, a ono što je najviše pridonijelo tom smanjenju je provedba probacijskog postupka. Međutim, vezano za to smanjenje prenapučenosti treba ipak istaći jednu važnu stvar, a to je da je u 2013. godini u odnosu na 2012., pa i u odnosu na 2011. bitno povećan i to ću istaknuti, čak za 23% broj zatvorenika u istražnim zatvorima što bi se za godinu ili dvije moglo odraziti na povećanje broja zatvorenika. Drugim riječima, dakle ovaj trend smanjenja broja zatvorenika ipak treba gledati uvjetno odnosno u tom kontekstu koji sam rekla. Kad govorimo o drugom problemu koji je apostrofiran u ovom izvještaju, dakle o premalom broju zatvorskih službenika i namještenika opet moram spomenuti 2010. godinu kao tu prijelomnu godinu, odnosno godinu kada su problemi u zatvorskom sustavu kulminirali. Dakle, upravo smo potkraj te godine u sustavu imali najmanji broj službenika, odnosno namještenika. Svega 2511 prema recimo 3438 koliko ih je bilo predviđeno sistematizacijom. U 2011. je broj službenika povećan na 2630, u 2012. na 2652, a u 2013. je uslijedilo daljnje povećanje na 2686 službenika ali je to još uvijek za 1318 zaposlenika ili čak čak za 33% manje od broja službenika i namještenika koji su sistematizirani. Tako velik manjak broja zaposlenih u odnosu na broj sistematiziranih naravno ima za posljedicu ogroman broj prekovremenih sati, pa ću ja to ilustrirati. Dakle, riječ je o oko 300 tisuća prekovremenih sati za koje je isplaćeno preko 17 milijuna kuna. Ovo povećanje broja zaposlenika u zatvorskom sustavu najvećim je dijelom vezano uz reorganizaciju Carinske uprave. Dakle, određeni višak zaposlenih iz Carinske uprave prošle je godine trajno premješten upravo u zatvorski sustav. I na taj način je u Carinskoj upravi zbrinut jedan višak ljudi, a u zatvorskom sustavu je postignut taj povoljniji omjer između broja zatvorenika i službenika, odnosno namještenika. Recimo 2010. na jednog službenika dolazilo 3,45 zatvorenika, dok je u 2013. taj broj smanjen na 2,64 zatvorenika. Dakle, postiglo se jedno bitno rasterećenje zatvorskih službenika. Sigurno je da je poboljšanje ovog omjera zatvorenika i pravosudnih službenika jedna od najvažnijih pretpostavki za postizavanje više kvalitete i veće učinkovitosti zatvorskog sustava. Naravno da bi to trebalo i to se očekuje rezultirati i smanjenjem broja pritužbi zatvorenika na postupanje zatvorskih službenika. Naime, u 2013. godini zatvorenici su podnijeli ukupno 252 pritužbe od čega se najveći broj, dakle 123 pritužbe ili možemo reći svaka druga odnosi zapravo na pritužbe na postupanje zatvorskih službenika. Jasno je da poboljšanje uvjeta u zatvorskom sustavu dovodi do smanjenja nezadovoljstva zatvorenika, do smanjenja ekscesnih ponašanja, a onda i do smanjenja ukupnog sigurnosnog rizika u zatvorskom sustavu. I to ću potkrijepiti sljedećim podacima iz izvješća. Dakle, u 2013. u odnosu na 2012. smanjen je broj pokušaja samoubojstava zatvorenika čak za 23%, a izvršenih samoubojstava ni u 2012. ni u 2013. uopće nije ni bilo. Dalje, smanjen je broj samoozljeđivanja za više od 45%. Smanjen je broj zatvorenika koji odbijaju zatvorsku hranu. Za više od 30% smanjen je broj pokrenutih stegovnih postupaka nad zatvorenicima za izvršene teže prijestupe, a čak 55% smanjen je broj kaznenih djela počinjenih tijekom izdržavanja kazne. Naravno da veći broj zaposlenika u zatvorskom sustavu doprinosi i lakšem i kvalitetnijem izvršavanju poslova samih službenika, odnosno namještenika, a znamo da je posao zatvorskih službenika i izuzetno težak i izuzetno stresan i to ću pokušati potkrijepiti podacima podacima o njihovim bolovanjima. Dakle, u 2013. je s posla izostalo čak 940 zatvorenika, a prosječno trajanje bolovanja iznosilo je gotovo 7 mjeseci. Dakle, doista je riječ o dugotrajnim bolovanjima zatvorskih službenika. I da zaključim. Ova Vlada možemo reći unatoč nekim raspravama koje nisu išle tome u prilog učinila je doista puno za zatvorski sustav i na dobrom je putu da od jednog reći ću možda dosta grubo zapuštenog sustava napravi jedan uređeni sustav. Dakle, prije svega riješen je problem prenapučenosti zatvora. Ovoga trenutka u sustavu je 3900 zatvorenika, 3907 kako je zamjenica ministra rekla, a toliki su zapravo i zatvorski kapaciteti. Dakle, ako se držimo tih brojaka, onda doista ne možemo više govoriti o prenapučenosti. Ovome su najviše pridonijele izmjene u penalizacijskom sustavu, prije svega veća afirmacija instituta probacije. I druga stvar, vrlo dobar potez je i povećanje broja zaposlenika u zatvorskom sustavu čime su se bitno poboljšali uvjeti za jedan kvalitetniji pristup, jedan kvalitetniji rad sa zatvorenicima. Ali dakako to povećanje broja zaposlenika doprinijelo je i tome da se rasterete i zatvorski službenici, odnosno da im bude olakšan njihov rad. Hvala. Imamo jednu repliku, poštovani Ivan Šantek. Zahvaljujem. Poštovana kolegice, spominjali ste ovdje da je oko 33% manje zaposlenih nego sistematiziranjem radnih mjesta spominjali ste prekovremene sate. Dakle, 300 000 prekovremenih sati što iznosi oko 17 milijuna kuna. Međutim, moje informacije su da se ne isplaćuju prekovremeni sati nego da se zaposlenicima daju slobodni dani, upravo zbog stanja u državnom proračunu. Prema tome, na taj način se taj začarani krug još više povećava. Dakle, oni koriste svoje slobodne dane, pa ih ima još manje, pa ih opet treba na neki način nadoknaditi. To se sve gomila i ide u u nekakvim ciklusima koji za mene nemaju smisla. Ja opet ću reći ono što govorim stalno netko se treba ozbiljno pozabaviti zatvorskim sustavom i taj začarani krug u kome se vrtimo stalno prekinuti a to je da se zatvorskom sustavu osiguraju adekvatna sredstva iz državnog proračuna da bi on mogao raditi u skladu sa onim svojim obvezama koje proističu iz Zakona o izvršenju kazne zakona. Odgovor na repliku, poštovana Nadica Jelaš. **Jelaš, Nadica (SDP)** Slažem se sa vama kolega Šantek da je još uvijek premali broj zaposlenika u zatvorskom sustavu ali morat ćete priznati da je dobar ovaj potez što ga je Vlada napravila prošle godine, dakle da je jedan dio viška zaposlenih iz sustava Carinske uprave upravo povukla u zatvorski sustav, povećala broj zaposlenih i olakšala ipak malo situaciju što se zaposlenosti tiče u zatvorskom sustavu. Posljednja pojedinačna rasprava, poštovani Draženko Pandek. je uistinu dobro koncipirano i sadrži veliki broj podataka koji daju generalno dobar uvid u stanje zatvorskog sustava. Kako je zamjenica ministra u uvodu dala sažet presjek izvješća ne bih dakle ponavljao već izrečeno nego bih se evo ograničio na određene dijelove izvješća u kojima bih ipak možda volio vidjeti više podataka. Tako bih možda više podataka volio vidjeti o tretmanu zatvorenika sa zaraznim kroničnim bolestima, poput hepatitisa C ili HIV-a. U izvješću se dakle može naći podatak da na odjelu interne medicine zatvorske bolnice u 2013. provedeno dakle liječenje kroničnog hepatitisa C kod 6 zatvorenika, započeta je dakle predterapijska obrada kod još 5. Spominje se dakle da je postojao program edukacije, izvršeno je testiranje 500 zatvorenika na hepatitis. ne znam da li mi je promakao, ali volio bih vidjeti podatak o tome da li ima drugih bolesnika pored ovih koji su bili na bolničkom tretmanu, drugih bolesnika sa zaraznim bolestima koji su smješteni sa zdravim bolesnicima i u kakvim uvjetima su oni smješteni. Naime, kako je već bilo i rečeno danas u raspravi dakle Izvješće pučkog pravobranitelja je godinama ukazivalo da su zatvorenici sa teškim zaraznim bolestima bili smješteni sa zdravima u higijenskim uvjetima koji nisu osiguravali dovoljnu zaštitu zdravih zatvorenika od infekcije. Vjerujem da se stanje sad popravilo ali baš zbog toga što je to izvješće to ukazivalo mislim da bi možda trebalo sad to i izrijekom utvrditi, dakle da nema tih zatvorenika koji su smješteni sa zdravom populacijom odnosno dakle malo detaljniji pregled te problematike. Velim, naglašavam baš zbog tih primjedbi koje je davao pučki pravobranitelj. Jedan dio izvješća koji isto bih volio evo da je malo detaljniji je dio koji se odnosi na međusobne sukobe zatvorenika. Premda nemam neposredan uvid u rad zatvorskih ustanova ocijenio bih upravo da posebnu pažnju i u ovom izvješću valja posvećivati tim međusobnim odnosima zatvorenika. Naime, kako se radi o populaciji koja je pojačano sklona jasno delikventnom ponašanju sasvim sigurno se može očekivati sukobljavanje i pokušaj počinjenja kaznenih djela jednih zatvorenika prema drugima. U ovom izvješću se dakle o međusobnom sukobljavanju zatvorenika, ako sam ga dobro iščitao jer je dosta opsežno na preko 100-njak stranica, dakle o tom sukobljavanju se govori u razlozima primjene sredstava prisile pa se navodi dakle da je u 13 slučajeva bila primjena sredstava prisile u sprečavanju tih sukoba. Iz toga bi se moglo zaključiti da je takvih slučajeva bilo samo 13, što bi bilo izvrsno. Strah me dakle da tu postoji velika crna brojka. Ovo govorim zato jer sam snažno uvjeren da osnovna svrha kažnjavanja mora biti resocijalizacija i rehabilitacija. Da bi ta svrha bila ispunjena sami osuđenici moraju dobiti povjerenje u sustav, moraju znati dakle da sustav funkcionira i da sustav uvijek i u svakom slučaju štiti slabije, da štiti žrtve kaznenih djela. Ako sami zatvorenici, pogotovo oni koji su se našli u zatvoru prvi ili drugi puta ne dobiju tu vjeru nego se naprotiv uvjere da sustav ne funkcionira niti u kontroliranim uvjetima bojim se da onda takvo iskustvo može biti izrazito kontraproduktivno za njihovo ponašanje kad se opet izađe na slobodu. U najgorem slučaju, uvjeren sam da nije tako, ali velim u najgorem slučaju čak se može dogoditi da zatvori budu svojevrsne gladijatorske akademije koje mogu čak izrazito negativno utjecati na osobe koje prvi put uđu u zatvorski sustav. Zato bih volio u izvješću vidjeti detaljnije podatke o tome što se činilo da se spriječi međusobno sukobljavanje zatvorenika, da li su zatvorenici razdvajani po kriteriju da se na primjer delikventi koji su osuđeni radi kaznenih djela protiv života i tijela ne smještaju s drugima, recimo koji su zbog određenih kaznenih djela iz područja prometa ili sličnih, kakve su mjere nadzora ponašanja zatvorenika kad su oni bez direktnog nadzora čuvara, koje su mjere prevencije nasilničkog ponašanja primijenjene itd. Evo s tim u vezi osvrnuo bih se i na dio izvješća koji govori o pritužbama zatvorenika. Dakle, pritužbe su usvajane isključivo u dijelu koji se odnosi na smještaj zatvorenika. Znači najveći dio pritužbi se odnosio na postupanje službenika, 123 pritužbe, a nijedna nije nađena opravdanom. I to je uglavnom to što se govori o tim pritužbama. Upravo zbog onog što sam govorio, zbog razloga očuvanja povjerenja u sustav nalazim opravdanim zatražiti da ubuduće izvješća sadrže više podataka pa čak i pojedinačnih navođenja podataka o tim pritužbama bez jasno spominjanja imena. Mislim da bi time ojačali povjerenje javnosti i samih osuđenika u zatvorski sustav. Ovo ne govorim zato što smatram da tu se nešto prikriva ili skriva ali smatram da veća razina transparentnosti može samo činiti dobro. Svakako treba odati priznanje svim radnicima u zatvorskom sustavu, kao što je i kolegica Jelaš prije mene govorila očito je da postoji da postoji manjak djelatnika, da su djelatnici preopterećeni. Sasvim sigurno da je taj posao izrazito stresan i da iz ovog izvješća proizlazi da ti ljudi u tom zatvorskom sustavu daju stvarno izuzetno, izuzetno puno u svom radu i naglašavam treba im stvarno odati priznanje i iskazati zahvalnost. Nadamo se da ćemo moći to odgovarajuće valorizirati i na materijalnom smislu. No, ono što mi možemo naravno je podržati ovo izvješće jer ono stvarno s obzirom na to što pokazuje kako su radili i kako su postupali radnici u cijelom tom sustavu, opravdano je da ga usvojimo. ja bi također podržao a s obzirom na ove primjedbe nadam se da će u izvješću za iduću godinu biti uvaženo. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Završno obraćanje zamjenica ministra pravosuđa poštovan Sandra Artuković Kunšt.

koji je konstantan i koji je doveo do toga da mi nemamo više problem prenapučenosti zatvora i ja ću morati izričito reći da mi nećemo biti na listi zemalja koje se s ovim problemom suočavaju i dalje i da nismo zemlja u kojoj broj tužbi u odnosu na stanje u zatvorima raste, naprotiv taj broj pada. Govorilo se i spomenulo pitanje istražnih zatvora. Izvršene su izmjene u Zakonu o kaznenom postupku koje ograničavaju situaciju vezanu za istražni zatvor tako da i ovdje s obzirom na normativnu intervenciju ne očekujemo povećanje. Govorilo se o sistematizaciji i o broj radnih mjesta, naravno sistematizacija je jedno i ona je rađena po modelu i principu koji je bio vezan za stanja prije. Sistematizacija traži da bude sistematizirana i to će se naravno učiniti. Vrlo dobro je napomenuti i to bi molila da ako je moguće bude kriterij, dakle gledati broj zaposlenika, odnosno osoba koje rade u zatvorskom sustavu u odnosu na broj zatvorenika. I kada se uspoređuju te dvije kategorije onda smo mi u relativnom balansu i mislim da to treba tako i naglasiti. Govorilo se ovdje o tome da se zatvorskim sustavom bavi sporadično i da se on povremeno nađe u fokusu, naprotiv to sigurno nije istina. Zatvorskim sustavom se intenzivno bavimo unutar našeg ministarstva i šire. Dakle, ne samo uprava za zatvorski sustav nego i uprava za kazneno, dakle probacijska služba sve su to segmenti koji zaokružuju ove rezultate i do njih su zapravo i doveli i prilika je da se svakako zahvalimo svim kolegama i svim onima koji rade u ovom segmentu. Dakle, mi smo došli do rezultata da smo RH izveli iz kruga onih zemalja koje su problematične što se tiče prenapučenosti zatvora. Nije rješenje povećati proračunska sredstava, i ako bi to bilo rješenje onda bi možda se to u nekakvim prijašnjim godinama tako i dogodilo. Rješenje je sasvim drugačije ustrojiti i penalnu politiku i cjelokupni zatvorski sustav, i odnos prema zatvorenicima i onda doći do ovih rezultata koji svakako nisu slučajni. Govorilo se i o prekovremenim satima, prekovremeni sati su evidenciji, oni se plaćaju, postoje okolnosti u kojima je zbog povećanog broja a to se ne događa pravocrtno, linearno i da se unaprijed zna, nego u određenim situacijama ako je tako vrši se preraspodjela zaposlenika i oni će možda i dobiti slobodne dane u onom trenutku kad je to bilo moguće, ali inače će im svakako taj prekovremeni posao biti plaćen. I ono što je možda isto bitno, znate kad počnete uvoditi neki red onda uvijek ima onih koji se tome redu protive itd. na to smo zapravo i spremni. Ali u svakom slučaju ćemo ustrajati i uvjereni smo da će izvješće za slijedeću godinu ovu tendenciju pratiti. Hvala vam. Zahvaljujem zamjenici ministra. Zahvaljujem svim zastupnicima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Sad ćemo završiti sa radom. Nastavit ćemo u utorak u 9,30. Raspravit ćemo konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o sudjelovanju RH u europskom gospodarskom prostoru.